2010. godine Izvješće o obavljenom uvidu u završna izvješća o izborima i visini sredstava utrošenih za izbornu promidžbu, Lokalni izbori 2009. Podnositelj je Državni ured za reviziju. Državni ured za reviziju podnio je ovo izvješće na temelju članka 11. Zakona o Državnoj reviziji. Prijedlog akta primili ste poštom. Vlada je dostavila mišljenje. Raspravu su proveli Odbor za financije i državni proračun, Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Gospođa Šima Krasić, glavna državna revizorica. Izvolite. Zahvaljujem, gospodine predsjedniče. Cijenjene zastupnice i zastupnici. Evo danas je pred vama Izvješće o obavljenom uvidu u završna izvješća o izborima i visini srodstava utrošenih za izbornu promidžbu kandidata i zamjenika kandidata za općinske načelnike, gradonačelnike, župane i gradonačelnika Grada Zagreba te o troškovima provedbe lokalnih izbora. Uvid je obavljen na temelju odredbi Zakona o Državnoj reviziji, Zakona o financiranju političkih stranaka, nezavisnih lista i kandidata, a proveden je u razdoblju od početka rujna do konca prosinca 2009. godine. Uz ovo izvješće ured je Hrvatskom saboru dostavio i podatke o financiranju izborne promidžbe i troškovima provedbe lokalnih izbora po županija i za Grad Zagreb. Ciljevi revizije bili su malo drugačiji nego što su inače ciljevi revizije, jer mi nismo imali financijske izvještaje klasične već već su to bili samo Izvješće o visini i izvorima sredstava te o troškovima. Tako da su naši ciljevi bili provjeriti jesu li završna izvješća sastavljena i dostavljena u skladu s propisima, provjeriti ispravnost iskazivanja izvora i visine sredstava te troškova izborne promidžbe u završnim izvješćima, provjeriti jesu li za izbornu promidžbu otvoreni posebni računi, provjeriti jesu li nadležna izborna povjerenstva objavila cjelovita završna izvješća o izvorima i visini sredstava za izbornu promidžbu što je određeno u zakonu, utvrditi troškove kandidata i zamjenika kandidata za izbornu promidžbu te utvrditi troškove lokalnih izbora koji terete državni proračun i proračune lokalnih jedinica. Moram naglasiti da ovo izvješće sadrži podatke koji se odnose na kandidate i zamjenike kandidata za nositelje izvršnih ovlasti, iako su u pojedinim završnim izvješćima sredstva za financiranje lokalnih izbora bila iskazana zajednički za izvršna i predstavnička tijela. Na temelju obavljenih uvida u završna izvješća sastavljeno je 1763 pojedinačna izvješća koja su dostavljana kandidatima, a odnose se i na zamjenike kandidata. U nastavku ću ukratko iznijeti najvažnije podatke iz izvješća. Kao što znate, na lokalnim izborima u svibnju 2009. godine za nositelje izvršne vlasti u 576 lokalnih jedinica natjecalo se 1997 kandidata i 2362 zamjenika kandidata, odnosno ukupno 4359 osoba. Po provedenim izborima kandidati i zamjenici kandidatima za nositelje izvršnih ovlasti bili su obvezni izraditi završno izvješće o izvorima i visini sredstava prikupljenih za financiranje izborne promidžbe te u roku 14 dana od objave službenih rezultata dostaviti nadležnim izbornim povjerenstvima. Od ukupno 1997 kandidata njih 1763 ili 88,3% je dostavilo završna izvješća, a 234 ili 11,7% kandidata nije dostavilo. Ovdje bih samo htjela naglasiti da smo mi poslali 1280 poziva kandidatima i zamjenicima kandidata u tom vremenu dok smo obavljali i to je rezultat donekle i tog dijela. Od 1763 dostavljena završna izvješća u 315 odnosno 17,9% izvješća kandidati i zamjenici kandidata nisu iskazali izvore sredstava niti visinu troškova te dali izjavu da nisu ostvarili ni trošili sredstva za izbornu promidžbu. Zakonom o financiranju političkih stranaka, nezavisnih lista i kandidata propisano je da su nositelji nezavisnih lista i kandidati dužni otvoriti poseban račun za financiranje troškova izborne promidžbe na koji se osim dobrovoljnih priloga uplaćuju i druga sredstva za te namjene. Uz ovu odredbu zakona Državno izborno povjerenstvo je 9. travnja 2009. objavilo mišljenje prema kojem se kandidate političkih stranaka registriranih u Republici Hrvatskoj oslobađa otvaranja tih posebnih računa već mogu koristiti račune svojih političkih stranaka. Revizijom je utvrđeno da je 145 ili 8,2% kandidata otvorilo poseban račun, pretežno nezavisni kandidati, 784 kandidata ili 44,5% financiralo financiralo je izbornu promidžbu putem računa političke stranke, 55 kandidata koristilo je račun političke stranke i svoj račun, 28 ili 1,6% kandidata koristilo je osobni račun, žiroračun ili tekući račun ili gotovinsko plaćanje. Gotovinsko plaćanje je pretežno korišteno u visini do 5000 kn. 197 kandidata ili 11,2 navelo je da nisu otvorili poseban račun kandidat nije navelo putem kojeg računa su financirali izbornu promidžbu. To je sve bilo određeno zakonom što moraju učiniti, a mi smo ovdje utvrdili koliko je njih učinilo koliko nije. Za potrebe financiranja izborne promidžbe 1763 kandidata i zamjenika kandidata koji su dostavili završno izvješće, njih 1031 ili 58,5 je ostvarilo sredstva do 10000 kuna, a do 50000 kuna ostvarilo ih je 1591 ili 90,3%. Iznad 50000 kuna ostvarilo je samo 172 kandidata ili 9,7% ukupnog broja kandidata i zamjenika kandidata. Provedba i praćenje lokalnih izbora je u nadležnosti Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske, izbornih povjerenstava u lokalnim jedinicama, te biračkih odbora. Tako je za provedbu izbora osim Državnog izbornog povjerenstva zaduženo 429 općinskih, 126 gradskih, 20 županijskih i Povjerenstvo grada Zagreba, odnosno ukupno 576 izbornih povjerenstava. Izborna tijela su provodila sve izborne radnje i za izbor članova predstavničkih tijela lokalnih jedinica. Uvidom u obavljena završna izvješća izbornih povjerenstava utvrđeno je da je od 576 izbornih povjerenstava 288 ili 50% objavilo završno izvješće ali ne cjelovito, a ostali nisu bili objavljeni u lokalnim glasilima kako je to bilo propisano. Od 288 objavljenih izvješća 75 ili 26% nije cjelovito odnosno ne sadrži potrebne podatke ili podatke o pojedinim kandidatima i zamjenicima. Pored uvida u završna izvješća kandidata i zamjenika kandidata s ciljem utvrđivanja troškova lokalnih izbora u 2009. godini Državni ured za reviziju je prikupio i podatke o troškovima izborima koji se podmiruju iz državnog proračuna i lokalnih proračuna. Najznačajniji troškovi lokalnih izbora odnose se na proračune lokalnih jedinica iz kojih je za provedbu izbora utrošeno 153 milijuna 624 720 09 kuna. Navedena sredstva su utrošena za naknade članova izbornih povjerenstava u iznosu 54 milijuna Naknade za rad biračkih odbora 47 milijuna 281 771 53. Naknade troškova izborne promidžbe kandidata i zamjenika kandidata u iznosu 24 milijuna 339 tisuća 553 kune. Materijalne troškove u iznosu 16 milijuna 086 01 66 kuna. Naknade stručnom osoblju u iznosu 7 milijuna 234 065 79, te informatičku podršku u iznosu od 4 milijuna 398 što iznosi ukupno 153 milijuna 624 712 09. Prema podacima iz dostavljenih završnih izvješća za financiranje izborne promidžbe kandidati i zamjenici kandidata su utrošili 52 milijuna 782 tisuće 649 09 od čega za usluge promidžbe 32 milijuna 510 369. Za materijal i energiju 10 milijuna 650, te druge troškove 9 milijuna. Kandidati su prikupili 54 milijuna, utrošili su 52 i nešto tako da su imali na svojim računima ostvaren višak prihoda. Svi oni nezavisni kandidati stranački, ostaje stranci jer je stranka i financirala. Troškovi Državnog izbornog povjerenstva koji se odnose na lokalne izbore iznosili su milijun 17 tisuća 670 66 kuna, a odnose se na troškove usluga informatičke podrške 634 tisuće troškove usluge promidžbe 343 tisuće 440, naknade stručnom osoblju 28500 i druge materijalne troškove u iznosu 11 tisuća 229 60 kuna. Tako da prema ovim podacima koji nisu za kandidate i zamjenike kandidata utvrđeni za svih 1997 nego za 1763 je utvrđeno da je ukupno utrošeno 207 425 031 82 kune. Pa evo mi smo u ovom kratkom izlaganju sam ja htjela uputiti samo na neke podatke do kojih smo mi došli. Ovdje samo moram reći da smo mi i vršili uvide, jer ni kandidati ni zamjenici kandidata nisu bili obvezni voditi klasično knjigovodstvo već podatke o visini i izvorima prihoda i troškovima. Znači, nisu nam dostavljali financijske izvještaje. Oni su ove izvještaje o visini i utrošku sredstava bili dužni dostaviti izbornim povjerenstvima, a ta izborna povjerenstva su trebala objaviti te podatke u lokalnim glasilima. Hvala lijepa. **Bebić,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 Hvala lijepa gospodine predsjedniče, poštovana glavna državna revizorice sa suradnicima, cijenjeni kolegice i kolege. Odbor za financije i državni proračun Hrvatskog sabora raspravio je na na svojoj 55 sjednici održanoj 9. lipnja 2010. godine Izvješće o obavljenom uvidu u završna izvješća o izborima i visini sredstava utrošenih za izbornu promidžbu, lokalni izbori 2009. godine i to kao matično radno tijelo. Nakon uvodnog izlaganja u raspravi na odboru je istaknuto nekoliko činjenica. Da je Državni ured za reviziju napravio iznimno zahtjevan posao, da je predmetno izvješće pozitivan iskorak kojim se na transparentan način želi prezentirati način trošenja financijskih sredstava namijenjenih pripremi i provođenju izbora. Međutim, naglašeno je da je iz izvješća razvidno da postoji niz nejasnih propisa i neujednačenih kriterija koje treba što prije otkloniti. Primjerice nedopustivo je da određeni broj kandidata i zamjenika kandidata nije dostavilo završno izvješće nadležnom izbornom povjerenstvu iako je zakonom propisana propisana obveza dostave. Državni ured za reviziju uputio je 1280 dopisa kandidatima i zamjenicima kandidata sa zahtjevom za dostavom predmetnog izvješća, ali nakon toga čak 234 kandidata nisu dostavila izvješće. Od tih 234 koja nisu dostavila izvješće čak 9 iz je izabrano za nositelje javne ovlasti, odnosno izvršne, a 124 su ostvarila pravo na naknadu troškova izborne izborne promidžbe u prvom izbornom krugu i 24 za naknadu troškova u drugom izbornom krugu. U raspravi je naznačeno da nedostaju i određene sankcije za nepoštivanje propisa i da bi svakako trebalo tu učiniti iskorak u izmjeni zakonskih okvira. Također je upozoreno da visina naknade isplaćene nadležnim tijelima za provedbu izbora je različita, a ima slučaj na lokalnoj razini da nije uopće isplaćena, i to isto je jedna nepoželjna pojava koju treba spriječiti. Nakon provedene rasprave Odbor za financije i državni proračun odlučio je jednoglasno predložiti Hrvatskom saboru zaključak da se prihvaća Izvješće o obavljenoj uvidu u završena izvješća o izborima i visini sredstava utrošenoj na izbornu promidžbu lokalni izbori 2009. godine. Hvala lijepo. Hvala. Žele li predstavnici drugih radnih tijela? Ne. Otvaram raspravu. I u ime kluba IDS-a, gospodin zastupnik Damir Kajin. Izvolite.

da se rasprave danas ove dvije točke kada je riječ o Hrvatskoj radioteleviziji. Čitam u novinama da se tamo slavi, da ispijaju šampanjce. Ako je tome tako zašto bismo mi, da budem ciničan, bili u drugačijem raspoloženju, ali mislim da bi doista, da se ta televizija ne pretvori u politički servis, trebali o tome raspraviti, kao i već danas jednako tako trebali bi raspraviti da se ne promijeni način obračuna tv pristojbe, pa da se ne bi dogodilo sutra, ne znam npr. da moj otac koji ima brojilo u štali u kajinima mora plaćati tv pristojbu za svoje junce. Ali pustimo sada to, da se ja vratim na ove podatke o financiranju izborne promidžbe i troškovima provedbe lokalnih izborima po županijama i za Grad Zagreb. Nisam uzeo si krivi papir, nego sam si izgleda zaboravio, zaboravio sam si jedno izvješće. Samo malo.

Ja sam mogao protumačiti odlazak s govornice kao da ste završili. Ali niste nasreću pa ćete nastaviti. Izvolite. **Kajin, Damir (IDS)** Različito se ovdje protumačiti. Evo izvješća, ima ga. Znači ovo izvješće o obavljenom uvidu u završno izvješće o izvorima i visini sredstava utrošenih za izbornu promidžbu kandidata i zamjenika kandidata za općinske načelnike, gradonačelnike, župane itd., itd. Znači lokalni izbori 2009. ovdje na strani 13. koštali su cirka 54 milijuna kuna. Dobro toliko od tih 54 milijuna kuna potrošile su stranke, potrošili su neovisni kandidati. Ajde ja da budem iskren sumnjam da je potrošeno svega ovih 54 milijuna kuna i 23 tisuće, 54 milijuna kuna i 23 tisuće, dobro nije bitno. Pretpostavljam da je riječ o pod navodnicima nepotpunim podacima, ali riječ je kao što vidimo o tisuću 763 završna izvješća za 127 grada, 429 općina, za 20 županija plus Grad Zagreb, to je znači 577 jedinica lokalne uprave i samouprave, a na kojima se našlo, na kojima se kandidiralo 4 tisuće 359 građana Republike Hrvatske. Od tih 54 milijuna kuna, 30 milijuna kuna vidimo dale su stranke, dobrovoljni prilozi iznose 10,5 milijuna kuna, vlastita sredstva kandidata iznose 8,6 milijuna kuna. Koliko je tih 54 milijuna kuna? Pa to je cirka nekih 7 i pol milijuna eura. Znači stranke nezavisni kandidati za lokalne izbore potrošile su 7,5 milijuna kuna. 54 milijuna kuna, to je recimo ekvivalent predsjednikova ureda, 54 milijuna kuna to je možda jedna dvadesetina sredstava koje primaju nevladine udruge civilnog društva. Samo iz proračuna za udruge civilnog društva za ovu godinu rezervirano je 623 milijuna kuna, 54 milijuna kuna je manje od proračuna nekih sindikalnih središnjica, uglavnom imaju veće proračune od političkih stranaka, kao što i mnoge nevladine udruge ostvaruju daleko veće proračune od političkih stranaka. Eto toliko za jedan uvod. Ili ovdje kada gledamo izbori u Istri, stajali su 6 i pol milijuna kuna, od čega su stranke osigurale 2,7 milijuna kuna, vlastita sredstva kandidata su 3,2 milijuna kuna, itd., itd., iako ja osobno mislim da se trošilo više. A opet prema drugim izvještajima možda je jedino stvarno prikazano ovo stanje baš u Istri, jer mi je nevjerojatno da neke sredine koje imaju daleko više općina, gradova, stanovnika, velikih tih gradova, centara itd., troše manje. Znači tih 54 milijuna kuna, to su troškovi stranaka i nezavisnih kandidata na izborima 2009. E sad dolazimo, zbog čega sam se i javio, zbog čega sam morao ić po ovo izvješće, na stranu 22. i tu govorimo o troškovima lokalnih jedinica za provedbu izbora. Ja sam se začudio kada sam pročitao da sprovedba izbora od države

153,6 milijuna kuna. To je trošak …/Ne razumije se./… lokalne samouprave, države, a kampanja košta 54 milijuna kuna. Evo znači to je točno. I sada, ovdje se na strani 22. kaže naknade biračkim odborima 47,2 milijuna kuna, naknade izbornim povjerenstvima 54,2 milijuna kuna, naknade stručnom osoblju, znači oni koji to moraju ubacivati itd. 7,2 milijuna kuna, naknade troškovi izborne promidžbe, znači ono što oni objavljuju i pozivaju ljude 24,3 milijuna kuna, materijalni troškovi, znači listići itd. 16 milijuna kuna, informatička podrška 4,4 milijuna kuna, ukupno 153 milijuna kuna 624 tisuće 712 kuna i 09 lipa. Ako je to tako, onda možda doista nije daleko od istine da bi referendum o ZOR-u koštao 150 milijuna kuna. Ali bilo kako bilo, demokracija ja kažem košta, točnije demokracija ne košta ništa prema strahovladi, diktaturi, represiji, neizvjesnosti i utoliko jasno što sindikati čekaju da predaju potpise. Strana 23. ovdje se zatim kaže: "Za sprovedbu izbora je angažirano 6 tisuća 579 biračkih odbora koji su u pravilu imali po 6 članova što je ukupno 39 tisuća 474 člana. Naknade članovima biračkih odbora isplaćene su u iznosu od prije spomenutih 47,2 milijuna kuna ili 23,3 milijuna kuna neto ili 590 kuna neto po članu biračkog odbora". Na strani 24:"Za praćenje provedbe izbora angažirano je 576 izbornih povjerenstava, svako izborno povjerenstvo je imalo 14 članova što je ukupno 8 tisuća Na temelju navedenog članovima nadležnih izbornih povjerenstva isplaćeno je iz proračuna lokalnih jedinica 54,2 milijuna kuna, 28 milijuna kuna neto, u većini slučajeva naknade izbornim povjerenstvima isplaćivane su u u preporučenim iznosima ali ponegdje je bilo odstupanja". To je manje bitno. E sada, da sprovedba izbora košta više od utroška stranaka i nezavisnih, mene je po prvi puta da budem iskren to iznenadilo, ali eto primjer, u županiji Istarskoj, oni koji su se natjecali prema podacima državne revizije potrošili su ili smo, ja sam nosio listu imao sam dvije sličice u Glasu Istre i to je sve, znači ništa. MI smo potrošili u Istri svi zajedno i IDS, HZD, SDP ovi oni, nezavisni, 6,5 milijuna kuna, to su bili troškovi kampanje, a troškovi izborne administracije prema ovim podacima 9,4 milijuna kuna. Ili u jednom Dubrovniku stranke su potrošile cirka 2 milijuna kuna, milijun i 996 tisuća, a provedba izbora koštala je 6,4 milijuna kuna ili u primorsko-goranskoj županiji za izbore stranke su nezavisne potrošile 4,2 milijuna kuna, a za sprovedbu izbora 7,8 milijuna kuna. Za neke pa i za mene do jučer, prekjučer kada sam si vadio te podatke to je spadalo u kategoriju vjerovali ili ne da ta administracija košta tri puta više od kampanja političkih stranaka. Kampanja traje 30 dana, sprovedba izbora traje nekoliko dana i to me iznenadilo, ali kada vidim koliko ljudi je ovdje angažirano, 10-tine tisuća diljem Republike Hrvatske, onda se naprosto ne treba iščuđivati jer rekoh za provedbu izbora je angažirano 6 tisuća 579 biračkih odbora koji su u pravilu imali po 6 članova, što je ukupno 39

Na temelju svega ovoga jasno da meni nije namjera ispričati se Vladi jer smo joj se ismijavali kada je govorila o 150 milijuna kuna za sprovedbu referenduma, jasno da kada govorimo o lokalnim izborima, ti izbori se odvijaju u dva kruga, znači sve se mora duplati, odnosno realna cijena referenduma stvarno bi mogla biti oko 90 milijuna eura, 70, 80 milijuna kuna, zasigurno ne manje. Međutim, košta on koliko koštao ja mislim da bi bilo dobro da dođemo do te ocjene nacije što misle u ovom trenutku. Na neki način kroz ove potpise, nacija se prije Rohatinskog obratila vlasti, ja govorim o tome već godinama, a ne sluša se, nema veze. Ne sluša se ni Rohatinskog, možda bi se poslušalo narod pa zato koristim priliku da se predaju i ti potpisi. NO kako bilo da bilo, vidjet ćemo što će biti, ali eto htio sam samo jedanput istaći da stvarno ta demokracija košta, da sprovedba samo jednih izbora u godini dana lokalnih košta 153 milijuna kuna, dakako da bi recimo sprovedba parlamentarnih izbora bila daleko skuplja ali ja osobno mislim da bi oni dobro nam u ovom trenutku došli. Hvala. Predsjednik Odbora za informiranje, informatizaciju i medije je najavio sjednice, drugi nastavak sjednice Odbora danas u 10 i 15 pa je prema tome to još 10 minuta u dvorani Josipa Šokčevića. U ime Kluba zastupnika HDZ-a gospodin zastupnik Goran Marić izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče, poštovana gospođo državna revizorice sa suradnicima, cijenjeni kolegice i kolege. Svrha uvida državne revizije u ova završna izvješća je najprije dobiti odgovore na nekoliko važnih pitanja a sva su u svezi jesu li izbori ili trošenje novaca, prikupljanje bili u skladu sa zakonskim propisima. Jesu li se poštivali propisi ili trošenje novaca za izbornu promidžbu. Jedno od najvažnijih pitanja je jesu li završna izvješća sastavljena i dostavljena u skladu s propisima. Prema zakonu kandidati i zamjenici kandidata dužni su u roku 14 dana do dana objave službenih rezultata dostaviti završna izvješća nadležnom državnom povjerenstvu. Rezultati uvida državne revizije tražeći taj odgovor moramo kazati da su poražavajući. Nakon isteka roka od 14 dana propisanog čak 64%, 1228 kandidata od 1997 nije dostavilo izvješće. Nije ispunilo svoju zakonsku obvezu. I ona nakon toga što oni ne ispunjaju svoju obvezu državni ured za reviziju šalje dopis sa zahtjevom da se dostavi da ispune tu zakonsku obvezu da ispune izvješće. Međutim, ni nakon toga 234 kandidata nisu dostavila izvješće. A 9 kandidata koja nisu dostavila izvješće čak budu izabrani za nositelje državne ovlasti, za nositelje javnih funkcija. A od tih čak 124 traže i imaju i dobivaju pravo na naknadu sredstava za promidžbu, a nisu izvršili svoju zakonsku obvezu, nisu postupali sukladno zakonskih propisima. Drugo pitanje je bilo važno, jesu li ispravno iskazani izvori i visina sredstava kao i troškovi. U 18 dostavljenih izvješća nisu iskazani izvori i visina sredstava za troškove uz izjavu da nisu ostvarili niti trošili sredstva za izbornu promidžbu. Interesantno je vidjeti kako 18% svih dostavljeni izvješća za kandidate i zamjenike kandidata nisu uopće trošili sredstva za izbornu promidžbu. Ja vjerujem rezultat ovoga bi bio drukčiji da nije samo vršen uvid nego da je vršena cjelovita revizija što nije bilo moguće u ovom slučaju. Ima i pozitivnih stvari. Pozitivno je to što od ukupno 1448 završnih izvješća u kojima su navedeni i iskazani visina prikupljenih sredstava čak u 98,5% slučajeva iskazani su izvori i visina sredstava u skladu sa propisima, a u 97,3% slučajeva i troškovi su iskazani u skladu s propisima. Tražio se nakon uvida i odgovor na pitanje jesu li za promidžbu otvarani posebni računa kako je bilo propisano zakonom i pri traženju ovog odgovora nalaz Državne revizije nije ohrabrujući. Naprotiv, upućuje na veliku razinu prisutnosti političke neodgovornosti. To je najblaži oblik kvalifikacije ako je razvidno da čak 31,4% kandidata odnosno odnosno točnije njih 554 nije uopće navelo putem kojega računa su financirali svoju izbornu promidžbu. 8,2% kandidata je otvorilo poseban račun, a 44,5% je koristilo račun političkih stranaka. A još dodatno na onih 31,4 koji nisu uopće iskazali kojim putem financiraju svoju izbornu kampanju, putem kojeg računa, možemo pridodati i 11,2% koji su naveli da nisu otvarali posebni račun, ali da nisu koristili ni račun političke stranke. Samo 1,6% je koristilo svoj osobni račun. U 22 završna izvješća utvrđene su nepravilnosti u svezi iskazivanja podataka o sredstvima za izbornu promidžbu, a u nekima nisu navedeni podaci o donatorima. U nekim izvješćima nisu navedeni pojedini izvori donacija, a u nekima su skupno prikazivani i za donacije i za zamjenika i za kandidata što nije u skladu s propisima. Bilo je nepravilnosti utvrđenih i kad su u pitanju birački odbori. Poznato je da je Državno izborno povjerenstvo 13.5.2009. donijelo odluku kojom je dalo preporuku o visini naknada za predsjednike, članove zamjenika i članove biračkih odbora, ali nakon uvida je vidljivo da pojedina izborna povjerenstva su isplaćivala veće naknade od propisanih odnosno preporučenih, pojedina povjerenstva su isplaćivala manje od preporučenih, a na nekim mjestima lokalnim razinama nije uopće isplaćivano. Takva situacija je neprihvatljiva i treba raditi na ujednačavanju kriterija. Nakon pažljivijeg proučavanja ovog izvješća Državne revizije ukazuje se potreba na nekoliko zaključaka. Prvo, da je Državna revizija odradila iznimno opsežan, zahtjevan i složen posao i da je taj proces i dugo trajao unatoč kadrovskim resursima koja nisu bila dostatna za ovako jedan složen posao. Isto tako, nameće se zaključak da je izvješće stručno, kvalitetno i pregledno sastavljeno. Ali isto tako da se zaključiti odnosno da se ukazuje potreba za jednom malo većom stopom razine hrabrosti unijeti u ovo izvješće, a to je ako je 9 kandidata izabrano za nositelje izvršne ovlasti, a nisu poštivali propisane zakonske odredbe, propise, onda se nameće potreba da mi znamo koji su to kandidati. A ako mi znamo onda će znati i javnost koji su kandidati, ako zna javnost onda će ti kandidati imati drugu predodžbu i drukčiju predodžbu u javnosti nego što ih imaju. Oni su izabrani, dobili su glasove, dobili su povjerenje na tomu da će poštivati zakonske propise, a oni ih prvi ne poštuju i takva imena i prezimena trebamo znati. Tko su ti koji se oglušuju, tko su ti koji se ponašaju iznad zakona, iznad propisa, tko su ti koji ne poštuju ni vaš dopis da dostave izvješće, oni ga ne žele dostaviti i na kraju još i obnašaju javnu funkciju. Za svaku utvrđenu nepravilnost nameće se zaključak, potrebniji i jasniji zaključak ne da se to dogodilo na području pretežno te i te županije nego točno ime i prezime o komu se radi, tko je počinio nepravilnost, na kojem području i u kojem gradu, kojoj općini. S obzirom na podatak da je od 576 izbornih povjerenstava njih samo 50% objavilo završno izvješće u lokalnom službenom glasilu i sredstvima javnog javnog priopćavanja, lokalnim sredstvima javnog priopćavanja, a da i od tih objavljenih 50% čak 26% nije cjelovito, javlja se potreba propisivanja oblika i sadržaja cjelovitog završnog izvješća svih izbornih povjerenstva i roka objave. objave. Nameće se zaključak da je potrebno i razmotriti rok objave, je li potrebno produživati rok u ovaj koji je predviđen. Ovo izvješće upućuje na potrebu propisivanja posebnog obrasca financijskog izvješća za potrebe završnog izvješća, a u kojima se moraju navesti podaci o sredstvima prema izvorima kao i troškovi prema vrstama. Za sada to financijsko izvješće popunjavaju kako tko želi. Nameće se potreba formiranja jedinstvenog obrasca za sve. Potrebno je izraditi i zakonski okvir kojim će se onemogućiti isplata naknade troškova za izbornu promidžbu onima koji nisu dostavili izvješće. Ne dostavi izvješće, a dobije naknadu za izbornu promidžbu. Takva situacija nije prihvatljiva i moramo činiti da to otklonimo takve mogućnosti. Isto tako nameće se i potreba da se onemogućuje naknada i onima koji nisu poštivali u drugim dijelovima zakonske propise, ali i da se onemogući različita isplata naknadama biračkim odborima. Zašto bi bila različita naknada biračkom odboru u jednom mjestu od drugog mjesta, a kamoli zašto bi negdje se isplaćivala više od predviđenog, a negdje nikako. Rad u biračkim odborima je jednako vrijedan svugdje i trebalo bi donijeti taj jedinstveni zakonski okvir, a ne da se prepusti n a volju lokalnim pojedincima hoće li isplatit se ili ne isplatiti honorar ili naknada za rad u biračkim odborima. Uz sve što se ukazalo potrebnim izvješće je objavljeno u uvidu u završna izvješća o izvorima i visini sredstava utrošenih za izbornu promidžbu za lokalne izbore 2009. godine je vrlo pregledno, sadržajno i klub HDZ-a ga podržava i glasovat će za njegovo prihvaćanje. Ali evo i nameće se potreba još jasnijih i odredaba koje će pridonijeti i transparentnijem korištenju državnih sredstava. Hvala lijepa.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 Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, gospođo državna revizorice sa suradnicima, kolegice i kolege. Izvješće o obavljenom uvidu u završna izvješća o izborima i visini sredstava utrošenih za izbornu promidžbu kandidata i zamjenika kandidata za općinske načelnike i gradonačelnike i župane i gradonačelnike grada Zagreba te o troškovima provedbe lokalnih izbora u 2009. godini. To je naslov ovog izvješća. Sam naslov prilično jasan i detaljan. I ovo izvješće izuzetno također, bolje rečeno također jasno i detaljno i sve pohvale Državnoj reviziji. Radili su taj posao 4 mjeseca. Sasvim sigurno nije bilo jednostavno, jer sama činjenica da su i oni morali intervenirati prema obveznicima podnošenja izvješća i to u 80, čini mi se 80% svih obveznika, prema 80% svih obveznika govori da je ured Državnog ureda za reviziju taj posao kao i sve poslove do sada i pripremio se i odradio ga savjesno i kvalitetno u okviru struke. Međutim, ključno je pitanje. Ja sad neću ponavljati sve ono što su rekli prethodnici i što je rekla gospođa državna revizorica u uvodu koji su, što u čitavom tom postupku ne valja, koliki je broj, a brojevi su strašni, brojevi su ogromni. Da mi još danas imamo 9 nositelja izvršne vlasti koji nisu dali izvješće to je činjenica, da imamo preko stotinu kandidata koji su uzeli, jer ako nisu podnijeli izvješće znači da su uzeli novac za promidžbu. Uzeli su i oni drugi, ali su bili pristojni i korektni pa su napisali kakvo takvo izvješće. Ali ima ih i koji nisu napisali, koji nisu napisali nikakvo izvješće a uzeli su novac za promidžbu iz jedinica lokalne uprave. Prema tome, postavlja se i temeljem svega ovoga postavlja se ključno pitanje. Imamo jednu vrlo kvalitetan odrađen uradak, odrađen posao, izvješće od strane Državnog ureda za reviziju, naveden čitav niz nepravilnosti. sad se postavlja pitanje a kaj sad? Ovo izvješće budemo pročitali, kroz ovu raspravu danas ćemo o njemu netko sa više duha, više simpatičnijih ili manje simpatičnijih riječi će prodiskutirati, dati svoj sud i svoj stav o ovom mišljenju. Međutim, što će se desiti iza toga? Što će se promijeniti iza toga? Mislim da je, da na to pitanje ovdje u Hrvatskom saboru trebamo dati odgovor i trebamo dobiti odgovor. Činjenica je da ove izborne aktivnosti, doduše ovo je prvi put da se načelnici, gradonačelnici i župani i gradonačelnik grada Zagreba birali direktnim izborima po novom zakonu. Ali čini mi se da ovu materiju reguliraju dva temeljna zakona. I Zakon o izboru načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika grada Zagreba i drugi zakon to je Zakon o financiranju političkih stranaka nezavisne liste i nezavisnih kandidata. Činjenica da u ovom prvom zakonu, Zakonu o izboru načelnika i gradonačelnika nisu propisani gotovo nikakve sankcije. Znači, imamo jedan zakon koji ne propisuje i koji nalaže obvezu, ali ne propisuje sankcije. Nema ni jedne sankcije koja je propisana. I činjenica da od čitavog niza nepravilnosti koje je Državni ured za reviziju utvrdio jednostavno nema sankcija. Ali isto tako je i činjenica da Zakon o financiranju političkih stranaka i nezavisnih lista i nezavisnih kandidata su propisane sankcije. I isto tako je činjenica da u ovom nalazu Ureda Državne revizije, nalazu Državne prekršaji koji su sankcionirani ovim zakonom koji je propisao sankcije za razliku od onog prvog koji ne propisuje nikakve sankcije. Znači, ostavlja jedan zrakoprazni prostor. Broj dva. Mi imamo Državno izborno povjerenstvo, profesionalno Državno izborno povjerenstvo. Zadatak nadležnog državnog izbornog povjerenstva pored ostalog je provedba i praćenje izbora, izbornih povjerenstava lokalnih jedinica, birački odbori itd. itd. 50% izbornih povjerenstava koji su uzeli, znači 50% izbornih povjerenstava nisu napravili adekvatno izvješće koje su obvezni, a uzeli su naknadu od, mislim ukupno trošak izbornih povjerenstava koje je išlo na trošak jedinica lokalne i regionalne samouprave 54 milijuna čini mi se. Znači, ako 50% njih nije napravilo izvješće, drugim riječima 26 milijuna kuna su uzeli bespravno. Pa se postavlja pitanje Državnom izbornom povjerenstvu, ako je ono nadležno, ako ono imenuje, ako ono koordinira pa gospodo draga što vi radite? Čitajući ovo izvješće kad sam primijetio recimo taj problem, u državnom proračunu Republike Hrvatske Državno izborno povjerenstvo nas košta, ima ta stavka negdje oko 7 milijuna kuna. Pa sad postavljam pitanje, koji servis građani Republike Hrvatske dobivaju od Državnog izbornog povjerenstva? Da li smo sredili biračke opise? Što smo drugo napravili? 7 milijuna kuna. A istovremeno omogućavamo i onda se čudimo zašto izborna povjerenstva koja smo mi imenovali, izborna povjerenstva kojima smo mi omogućili, u one s pozicije Državnog izbornog povjerenstva, kojima smo mi omogućili da rade odgovorno određeni posao, i za taj posao prime naknadu, oni prime naknadu a ne odrade odgovorno svoj posao. Da su izborna povjerenstva u jedinicama lokalne uprave u općinama, gradovima i županijama odradili svoj posao, napravili ona izvješća, sigurno da bi broj načelnika, broj kandidata koji su, koji nisu poštivali ove odredbe, sigurno da bi bio manji, i sasvim sigurno da ured državne revizije ne bi došao u situaciju da intervenira i traži dodatno od kandidata, kad već oni koji su za to bili plaćeni nisu to tražili, traže dodatno od kandidata da pošalju izvješća, i onda su nešto dobili, a još uvijek 230 i nešto njih nije čak ni to dalo. Nemamo propisani obrazac. Mi se sad čudimo da nemamo propisani obrazac, jer Ministarstvo financija nije stiglo, odgovorni ljudi u Ministarstvu financija nisu stigli propisati obrazac, jer normalno da za svako financijsko izvješće je Ministarstvo financija nadležno da propiše obrazac. Nisu stigli. Nemamo unificirani obrazac za završna izvješća. Nisu stigli. Ni Ministarstvo uprave, ni Državno izborno povjerenstvo, svi koji su uključeni u taj cijeli sustav nisu stigli. I u konačnosti i sad moje pitanje i predsjednicima Državnog ureda za reviziju. Kad su se predlagali ovi zakoni, koji sami po sebi nalažu vaš angažman u provedbi i kontroli ovog postupka, da li vas je itko pitao za savjet? Da li je vas itko pitao za savjet? Ako itko s obzirom na vaš posao kojega radite vrlo kvalitetno, govorim o Državnom uredu za reviziju, već čitav niz godina, mislim bilo bi logično i normalno da se pita onoga tko zna. I sad na kraju je pitanje svih pitanja, da li mi želimo imati sustav koji omogućava nepravilnosti kakve jesu, prilikom čitanja izvješća a to i praksa govori, neću se vraćati i ne želim vraćati, otvarati rane privatizacije, kad državna, Ured za reviziju također utvrdi nepravilnosti, ali nije se desilo nikome ništa, pa i u ovom slučaju ovo izvješće ćemo prihvatiti kao nekakav smokvin list, svi ćemo se čuditi nije bilo dobro, nisu ljudi odradili svoj posao, nije transparentno bilo financiranje izborne kampanje, donacije i sve ovo ostalo, provest ćemo u Saboru raspravu i dalje se opet neće desit ništa. I moje pitanje je pitanje kluba Hrvatske narodne stranke, Hrvatske stranke umirovljenika, prema nadležnim institucijama koje čitanjem ovog izvješća sasvim sigurno mogu naći prostor za svoj rad što im je zakonska obveza, njima je upućeno i pitanje a kaj sad? Utvrđene su nepravilnosti, kaj se bu dogodilo? U očekivanju tog odgovora, sasvim sigurno da mi ga nitko od vas ne može dati, pitanje koje sam postavio predstavnicima Državnog ureda za reviziju želimo znati, čisto zbog javnosti, da li oni koji pripremaju zakonske prijedloge, koji moraju napraviti procjenu učinka određeno to je što je i zakonska obveza, učinka određenog provedbenog, određenog zakonskog propisa na provedbu, procjenu učinka, da li je bilo tko ili itko kontaktirao Državni ured za reviziju da se napravi sustav, sustav koji neće omogućiti, koji neće dozvoliti ili neće omogućiti da čitanjem izvješća svi se čudimo, institucije koji bi trebale …/Ne razumije se./… također se čudimo, i iza toga ne dešava se nikome ništa. Klub Hrvatske narodne stranke, Hrvatske stranke umirovljenika prihvaća, prihvatit će ovo izvješće sa svim ovim pitanjima koje smo uputili prije svega onima koji trebaju reagirati, prije svega onima koji, čija je bila dužnost da u svom dosadašnjem radu sa svojim radom onemoguće ovakve marifetluke ali sad kad su se desili da odreagiraju i da čujemo koji su ti koji nisu odradili svoj posao u skladu sa zakonom, posebno oni koji su uzeli novac iz jedinica, iz proračuna jedinica lokalne uprave, a nisu odradili svoj dio posla. Zahvaljujem. Na redu je klub HSS-a, uvaženi zastupnik Stanko Grčić. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvažena gospođo državna revizorice sa suradnicima, kolegice i kolege zastupnici. Prvi smo put u prilici raspravljati o izvješću Državne revizije ovakvog tipa. Prvi put postoje konkretni podaci i pokazatelji kako se na što i čiji novac troši u vrijeme izborne kampanje. Klub zastupnika Hrvatske seljačke stranke pozdravlja i podržava ovo izvješće, ne samo zbog iscrpnosti, odnosno obilja podataka, već i zbog činjenice što ovo izvješće predstavlja obavljanje kontrole nad zakonitošću postupanja kandidata i njihovih zamjenika pri trošenju financijskih sredstava u izbornom postupku, te zbog uvođenja reda u političku kulturu kroz izvršavanje zakonskih obaveza kandidata i njihovih zamjenika, ali i kroz detektiranje nedostataka i nepravilnosti, odnosno razloga njihova nastojanja. Može se smatrati da ovo izvješće predstavlja jedan veliki korak naprijed, posebice uzimajući u obzir činjenicu da je i zakonski okvir stvoren tek nedavno, ali i uočeni nedostatci ili nepravilnosti o kojima se govori u izvješću ukazuju da velika većina naših lokalnih dužnosnika prihvaća, poštuje i izvršava svoje zakonske obaveze. Tijekom 2009. godine u Republici Hrvatskoj su prvi puta provedeni lokalni izbori na kojima su neposredno tajnim glasovanjem na mandat od 4 godine birani općinski načelnici, gradonačelnici, župani i gradonačelnik Grada Zagreba. Istodobno je proveden i izbor njihovih zamjenika, na jednaki način i po istom postupku. Kandidati i zamjenici kandidat za nositelje izvršnih ovlasti bili su dužni najkasnije sedam dana prije prije dana održavanja izbora nadležnom izbornom povjerenstvu lokalne jedinice dostaviti prijevremeno izvješće o izborima i visini sredstava prikupljenih za financiranje izborne promidžbe. Osim prijevremenog izvješća, bili su dužni u roku od 14 dana od objave službenih rezultata izbora nadležnom izbornom povjerenstvu lokalne jedinice dostaviti završno izvješće o izborima i visini sredstava utrošenih za izbornu promidžbu. Od ukupno 1997 kandidata 1763 ili 88% je dostavilo, a 234 ili 11,7% kandidata nije dostavilo završno izvješće. U zakonski propisanom roku dostavljeno je 870 ili svega 49%, a izvan propisanog roka 893 ili 50% izvješća. Od ukupnog broja znači njih 1763 dostavljenih završenih izvješća u 315, odnosno u 17,9% izvješća kandidati i zamjenici kandidata nisu iskazali izvore i visinu sredstava te troškove uz izjavu da nisu ostvarili ni trošili ni trošili sredstva za izbornu promidžbu. Od 1448 završnih izvješća u kojima su iskazani izvori i visina prikupljenih sredstava u 1426 ili 98% iskazani su izvori ili visina sredstava u skladu s propisima. A u 1409 ili 97% iskazani su troškovi izborne promidžbe u skladu s propisima. Najveći broj kandidata i zamjenika kandidata koji nisu dostavili završno izvješće kandidirao se u lokalnim jedinicama na područjima navedene u izvješću 5 županije da ih sada ne spominjemo i mi u Klubu HSS-a smo također mišljenja da bi javnosti osim navedenih imena županija trebalo javnosti našim građanima, navesti imena tih kandidata koji nisu izvršili svoju zakonsku obavezu, jer jasno je da je sutra upitno njihovo obnašanje njihovih složenih odgovornih obaveza sukladno Zakonu. Prema odredbama članka 32. Zakona o izborima općinskih načelnika i gradonačelnika, župana i gradonačelnika grada Zagreba, nadležno lokalno povjerenstvo jedinice je trebalo objaviti cjelovito izvješće o izvorima i visini sredstava za izbornu promidžbu svih kandidata u lokalnim službenom glasilu i lokalnim sredstvima javnog priopćavanja. Revizijom je utvrđeno da je od 576 izbornih povjerenstava 288 ili svega 50% objavilo završno izvješće u lokalnom službenom glasilu i lokalnim sredstvima javnog priopćavanja. Od 288 objavljenih izvješća 75 ili 26% nije cjelovito, odnosno ne sadrže dio podataka ili podatke o pojedinim kandidatima i zamjenicima kandidata. I ovdje također smatramo da je potrebno da nadležne institucije, prije svega mislimo na državno izborno povjerenstvo poduzmu određene mjere kako bi se ovdje izborno povjerenstvo dovelo u red i poštivalo propise. Provedbenim propisima nije određen oblik i sadržaj cjelovitog završnog izvješća te su izvješća sastavljena na različite načine. Pojedina izvješća su sadržavala podatke samo za dio kandidata i zamjenika kandidata i u njima nije bilo naznačeno zašto nemaju podataka o drugim kandidatima i zamjenicima kandidata s tog područja. izvješća pojedinih izbornih povjerenstva su sadržavala podatke za dio kandidata i zamjenika kandidata a za druge kandidate i zamjenike kandidata je navedeno da izbornom povjerenstvu nisu dostavili izvješće. U nekim slučajevima izvješća su objavljena isključivo na pločama lokalnih jedinica što nije u skladu sa zakonskim propisima. Pojedina izborna povjerenstva su objavljivala izvješća putem lokalnih radio postaja, na internet stranicama, a pojedina putem lokalnih glasila odnosno dnevnih ili tjednih, što također nije bilo u skladu sa zakonskim propisima. Na propisani način su postupila izborna povjerenstva koja su cjelovito i završno izvješće objavila u službenom lokalnom glasilu i lokalnim sredstvima javnog priopćavanja. Najznačajnija sredstva su ostvarena od političkih stranaka u iznosu od preko 30 milijuna kuna, i od dobrovoljnih priloga odnosno donacija u iznosu preko 10 milijuna kuna, iz vlastitih izvora ostvareno je preko 8 milijuna kuna ili 16% ukupnih sredstava. Prema odredbama članka 26. Zakona o financiranju političkih stranaka, nezavisnih lista i kandidata, nositelji nezavisnih lista i kandidati dužni su otvoriti poseban račun za financiranje troškova izborne promidžbe. A dobrovoljni prilozi i donacije za financiranje izborne promidžbe uplaćuju se na taj poseban račun. Kako bi se dobrovoljni prilozi odnosno donacije pravilno evidentirati donesen je pravilnik o načinu vođenja evidencije i izdavanja potvrda u primitku članarina ili dobrovoljnih priloga. Prema odredbama Pravilnika kandidati su dužni voditi evidencije o primitku dobrovoljnih priloga ili donacija te izdavati potvrde o primljenim donacijama. Uvidom u 1763 dostavljena završna izvješća utvrđeno je da su kandidati od dobrovoljnih priloga ostvarili preko 10 milijuna kuna ili preko 19% ukupno ostvarenih sredstava za financiranje izborne promidžbe. Najznačajnije su donacije u novcu od fizičkih osoba u iznosu preko 4 milijuna kuna ili od pravnih osoba u iznosu također preko 4 milijuna kuna. U obliku proizvoda ili usluga od fizičkih osoba ostvareno je u protuvrijednosti 283 tisuće 933 kune od pravnih osoba u protuvrijednosti preko milijun i 400 tisuća kuna. Podaci o prikupljenim sredstvima za izbornu promidžbu su u većini slučajeva iskazani u skladu sa odredbama Zakona o financiranju političkih stranaka, nezavisnih lista i kandidata. U 22 završna izvješća utvrđene su nepravilnosti u vezi iskazivanja podataka o sredstvima za izbornu promidžbu. U nekim završnim izvješćima nisu navedeni podaci od donatorima, zatim nisu bili navedeni neki izvori primjerice sredstava ostvarena iz proračuna za naknadu troškova izborne promidžbe, nije navedena tržišna vrijednost darovnih proizvoda ili usluga, ili sredstava ili sredstva nisu bila specificirana prema izvorima. U pojedinim slučajevima podaci o izvorima i visini sredstava te o troškovima su iskazani skupno za kandidate i zamjenike kandidata za izvršna tijela, ali i za predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave, te ih nije bilo moguće razdvojiti jer je financiranje ostvareno iz istog izvora. Odnosno izvora političke stranke. Od ukupno utrošenih sredstava za financiranje izborne promidžbe najznačajniji su troškovi za usluge promidžbe i informiranja u iznosu preko 32 milijuna kuna, ili preko 60% ukupnih troškova, ukupnih financijskih sredstava prikupljenih za financiranje kampanje. Nepravilnosti u vezi iskazivanja troškova utvrđene su u 39 završnih izvješća i pretežno su se odnosile na iskazivanje troškova, odnosno iskazana su sredstva a troškovi nisu iskazani, nije iskazana struktura troškova odnosno troškovi nisu iskazani prema vrstama troškova. Državni ured za reviziju je mišljenja da je za potrebe sastavljanja završnog izvješća nužno popisati poseban obrazac financijskog izvještaja u kojem se moraju navesti podaci o sredstvima prema izvorima te troškovi prema vrstama. Nadalje, revizijom je utvrđeno da veći broj kandidata koji su stekli pravo od lokalnih jedinca nije naplatio naknadu za troškove izborne promidžbe u roku koji je predviđen za dostavu završih izvješća te spomenuta sredstva nisu iskazana u završnim izvješćima. Stoga se predlaže da se rok za dostavu završnih izvješća produži sa 14 na 30 dana i uskladi sa drugim izbornim propisima, te da se isplata naknada za troškove izborne promidžbe uvjetuje dostavom cjelovitog završnog izvješća. I završno treba napomenuti da bi trebalo izraditi one akte za koje je državna revizija utvrdila da su nužni kako bi se uočene nepravilnosti i nedoumice u budućnosti izbjegle. Također, Državnoj reviziji poznati su i oni kandidati i zamjenici kandidata koji nisu postupili sukladno zakonskim odredbama po pitanju dostave završnog izvješća, te bi trebalo pronaći načina odnosno stvoriti adekvatne mehanizme sankcioniranja takvog ponašanja, a jednako bi se trebalo postupiti sa izbornim povjerenstvima. Moramo skrenuti pažnju i na činjenicu da su sredstva namijenjena za naknade biračkim odborima isplaćena, ali sa zakašnjenjem od nekoliko tjedana. Razlozi za tako veliko kašnjenje nisu objašnjeni. u konačnosti treba pohvaliti rad Državnog ureda za reviziju koji je nesumnjivo odradio ogroman posao, pri čemu su se djelatnici ureda zasigurno susretali sa mnogim izazovima, obzirom da ovako izvješće rade po prvi puta i da mnogi naši lokalni dužnosnici ili nisu upoznati sa zakonskim propisima ili su se oglušili na zakonske obveze koje su bili dužni ispuniti. Mi u klubu HSS-a vjerujemo da će izvješće doprinijeti većoj primjeni zakonskih propisa, a samim time doprinijeti više reda i transparentnosti prilikom trošenja financijskih sredstava u izbornom postupku. I zbog toga klub HSS-a podržati će ovo izvješće. Hvala vam lijepa. Nema ga, gubi pravo na raspravu. Drugi je uvaženi zastupnik Nenad Stazić. Nema ga, gubi pravo na raspravu. Onda je na redu uvažena zastupnica Neda Klarić. Izvolite. Hvala vam lijepa. Gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, gospođo državna revizorice sa pomoćnicima, kolegice i kolege. Kao što smo čuli već zapravo cilj ovoga izvješća o kojem govorimo je provjera podnesenih završnih izvješća, jesu li u skladu sa zakonima? Da li su izvori i visina sredstava ispravno prikazani ? jesu li za izbornu promidžbu otvarani posebni računi? Isto tako cilj je i utvrditi troškove kandidata i njihovih zamjenika i troškove lokalnih izbora koje terete državni i proračun i jedinica lokalne i područne (regionalne) Tijekom svibnja, a u nekim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u lipnju održan je i treći krug izbora i to po prvi puta u Hrvatskoj u lokalnim izborima na kojima su neposredno birani načelnici općina, gradonačelnici, župani i gradonačelnik grada Zagreba. Odlukom Vlade Republike Hrvatske za raspisivanju izbora za načelnike, gradonačelnike, župane i njihove zamjenike, određeno je da se istoga dana provedu i izbori za članove predstavničkih tijela u jedinicama lokalne i područne (regionalne) Za nositelje izvršne vlasti kao što smo već čuli u 576 jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave natjecalo se ukupno 4 tisuće 359 osoba. Kandidati političkih stranaka mogli su koristiti račun političke stranke, dok nositelji neovisnih listi i kandidati moraju otvoriti poseban račun za financiranje troškova promidžbe. Od ukupnog broja najviše tj. 784 kandidata su koristili račun političke stranke, 145 kandidata je otvorilo poseban račun, 55 kandidata je kombiniralo račun političke stranke i poseban račun dok je 28 kandidata koristilo osobni račun ili gotovinsko plaćanje, što je suprotno zakonu. 197 kandidata je navelo da nije koristilo poseban račun, ali je isto tako veliki udjel kandidata 554 koji nisu naveli putem kojeg računa su financirali izbornu promidžbu. I već smo čuli od zastupnika gospodina Marića s kojim se slažem da ovo nije u redu, najblaže rečeno. Izbori za nositelje izvršne vlasti provedeni su 6 tisuća 579 biračkih mjesta i isto toliko odbora, a 576 izbornih povjerenstava je pratilo izbore. I pored obveze kandidata i njihovih zamjenika za dostavom završnog izvješća nadležnom izbornom povjerenstvu i nakon reakcije Državnog ureda za reviziju, 234 kandidata nije dostavilo završno od koji je također smo čuli 9 izabrano za nositelje izvršne vlasti. I od ukupno tisuću 997 kandidata 88,3% je dostavilo završno izvješće, ali isto tako 11,7% to nije učinilo što je veliki udjel. 18% nisu iskazali izvore i visinu sredstava, kao ni troškove uz izjavu da nisu niti niti ostvarili niti trošili nikakva sredstva za promidžbu što je najblaže rečeno vrlo neozbiljno. Od dostavljenih izvješća u kojima su iskazani izvori i visina sredstava 98,5% su u skladu sa zakonom ili 97,3% iskazani troškovi kampanje su u skladu sa propisima. Ovo nam je jasna indicija da je potrebno radi sastavljanja završnog izvješća propisati poseban obrazac financijskog izvještaja iz kojega će se vidjeti i izvori sredstava i troškovi prema vrstama. To bi olakšalo rad i nadležnim izbornim povjerenstvima, kao što bi se osigurali i zahtjevi za transparentnošću kako bi građani bili bolje informirani o visini sredstava koja koja su potrošena, kao i izvore tih sredstava koji su potrošeni za promidžbu. Svega 50% završnih izvješća objavljeno je u službenim glasilima, isto tako i sredstvima javnog priopćavanja na lokalnoj razini, a tek 26% nije cjelovito, dakle nema dijela podataka o pojedinim kandidatima i njihovim zamjenicima. Stoga je neophodno propisati oblik i sadržaj cjelovitog završnog izvješća izbornih povjerenstava i rok Najveći troškovi naknada izbora odnose se na proračuna jedinica lokalne i područne samouprave iz kojih je razvidno da je za provedbu izbora potrošeno negdje oko 153 milijuna kuna. Najveći udjel u tim troškovima čine troškovi naknada članovima izbornih povjerenstava i to negdje oko 54 milijuna kuna. Slijede ih naknade za rad biračkih odbora, troškovi promidžbe, materijalni troškovi, naknade stručnog osoblja i informatičke podrške. Međutim, u županiji mojoj Šibensko-kninskoj to nije slučaj. Najveći udjel troškova u ukupnim troškovima čine naknade za rad biračkih odbora, Kroz izvješće se iščitava i šarolikost isplata visine naknada za rad članova izbornih tijela pa su članovi pojedinih izbornih povjerenstava dobili veće naknade, a u nekim gradovima i općina manje, također smo također smo čuli, što je suprotno preporuci Državnog izbornog povjerenstva. Izvješće je opsežno, vrlo stručno i uvjerena sam da nam daje dobre smjernice za neophodne intervencije radi čega ću ga podržati. Hvala vam lijepa. Zahvaljujem. I na kraju, uvaženi zastupnik Damir Sesvečan. Izvolite. pred nama je Izvješće Državnog ureda za reviziju o obavljenom uvidu u završna izvješća o izvorima i visini sredstava utrošenih za izbornu promidžbu kandidata i zamjenika kandidata, znači za nositelje izvršnih ovlasti, načelnike i gradonačelnike, župane i gradonačelnika Grada Zagreba te o troškovima provedbe lokalnih izbora koji su održani prošle godine u svibnju. Dakle, znamo da su izbori provedeni kao što je rečeno u 20 županija, 126 gradova, 429 općina. Rečeno je već koliko je kandidata sudjelovalo na tim izborima, na koliko su biračkih mjesta održani, koliko je to bilo biračkih odbora, koliko izbornih povjerenstava. Naravno da je to sve kontrolirao i na neki način usmjeravao njihov rad Državno izborno povjerenstvo. Iščitavajući izvješće može se konstatirati da je Državna revizija obavila ovaj posao, dakle uvida u predmetna završna izvješća, vrlo profesionalno, kvalitetno, u skladu sa svojim naravno mogućnostima i raspoloživim mehanizmima na način i prema postupcima utvrđenim odgovarajućim zakonima te prema međunarodnim revizijskim standardima i kodeksu profesionalne etike. Izvješće je pregledno, metodološki korektno sačinjeno i kao takvo zaslužuje svaku pohvalu. Sam uvid u izvješće imao je između ostalog dakle za cilj provjeriti jesu li ona sastavljena sukladno propisima, jesu li ispravno prikazani izvori i visina utrošenih sredstava za izbornu promidžbu, utvrditi troškove kandidata i njihovih zamjenika. Zakon o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba nalaže kandidatima za nositelje izvršnih ovlasti u roku od 14 dana od objave službenih rezultata izbora izraditi i dostaviti nadležnom izbornom povjerenstvu završno izvješće o izvorima i visini sredstava utrošenih za financiranje izborne promidžbe. Državni ured za reviziju navodi da od ukupno 1997 kandidata njih 234 ili 11,7% nije dostavilo završno izvješće, njih 234 nije ga dostavilo nakon što je Državni ured za reviziju uputio 1280 dopisa kandidatima sa zahtjevom za dostavom izvješća. Mislim da je to, a i prethodnici su dakle kolege o tome govorili, apsolutno nedopustivo. Nedopustivo je i neprihvatljivo da je od tog broja njih 9-oro izabrano za nositelje izvršnih lista, dakle za načelnike ili gradonačelnika, ne vjerujem da je netko od njih izabran za župana, ali očito dakle za načelnika ili gradonačelnika jesu. I oni su dakle danas, tih 9-oro nositelja izvršnih ovlasti na tim pozicijama koje obavljaju nesmetano, bez ikakvih problema, dakle nitko ne postavlja pitanje o njihovom očitom kršenju zakona. Nedopustivo je također da od ukupnog broja 1763 dostavljenih završnih izvješća u 315 izvješća kandidati i zamjenici kandidata nisu iskazali izvore i visinu sredstava te troškove izborne promidžbe. tek neki od primjera navedenih u ovom izvješću očitog kršenja zakona koja ukazuju na određene nedostatke zakonskih rješenja koja se nisu poštivala ili su jednostavno ignorirana. Mislim da je potrebno u budućim intervencijama u ovo područje zakonske regulative, dakle područje lokalnog izbornog zakonodavstva o ovakvim primjerima povesti računa i nužno predvidjeti sankcije za ovakvo nezakonito i neprihvatljivo ponašanje. Prilika nam je to učiniti vrlo brzo jer je u proceduri donošenje Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe o kojem smo u prvom čitanju raspravljali prošli tjedan, a kojim se između ostalog upravo predviđa cjelovito urediti sankcije za nezakonito postupanje i to na način da se uz prekršajne sankcije uvode i administrativne sankcije kao što je kao što je dakle gubitak prava na naknadu troškova izborne promidžbe, obustava isplate sredstava ili gubitak prava za redovito godišnje ili za određeno razdoblje financiranje iz državnog odnosno proračuna jedinica lokalne i područne samouprave. I na kraju još ću samo naglasiti, dakle da se ne ponavljamo, da ću iz navedenih razloga svakako podržati i prihvatiti ovo izvješće Državnog ureda za reviziju. Hvala Zahvaljujem. Želi li predstavnik predlagatelja završno reći nekoliko riječi? Da. Uvažena Šima Krasić, glavna državna revizorica. Izvolite. Pa ja bih evo ukratko. Uvijek se zahvaljujem na vašim prijedlozima, primjedbama, one uvijek nama dobro dođu da za budući rad možemo vidjet što još možemo u okviru svojih nadležnosti obaviti. Govorim nadležnosti jer se ovdje se postavilo pitanje objavljivanja imena, prezimena onih koji nisu nisu dostavili izvješća i onih koji su primili naknade i bili izabrani, ali nisu dostavili izvješće. Ja ću samo još jedanput naglasiti jer sam to u uvodu kazala, Zakonom o izboru načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika grada Zagreba, ma niti jednom riječju nije spomenut Državni ured za reviziju bilo kakvu nadležnost. Znači, propisano je da druga institucija vodi izbore, da su načelni kandidati dužni završno izvješće, članak 32. tog zakona govori, u roku 14 dana nakon proglašenja izbora dostaviti završno izvješće koje ima visinu i izvore prihoda i troškove. Oni su bili dužni, a Državna izborno povjerenstvo i izborna povjerenstva općinska su dužna to objaviti u javnim glasilima. Znači, da sve lokalne jedinice, a svi mi na razini države bi mogli vidjeli imena i prezimena svih onih koji to nisu napravili. Mi smo našli uporište za reviziju ovog što smo napravili u Zakonu o financiranju političkih stranaka, nezavisnih lista i kandidata u članku 26. koji je kazao, govorio je o strankama da se taj zakon što se tiče izvora prihoda, prihoda financiranja primjenjuje i na nezavisne kandidate i liste na državnoj i lokalnoj razini. Ja sam se savjetovala sa mnogima da mi ne uđemo u taj dio, a nismo ovlašteni i nama kandidati nisu bili dužni dostaviti završna izvješća, mi smo se ovdje proglasili i našli uporište. Tražili smo od ovih koje su dostavljene da nam se dostave izbornih povjerenstava, a ostalo smo tražili direktno od kandidata i napravili smo to što smo napravili. Mi sigurno znamo imena i ovih i 234, ali nismo ovlašteni davati ta imena. Ja sam gledala i članak 37. Ustava. Kaže, imena se mogu dati samo na ovo da nas je zakon ovlastio mi bi, vjerojatno kao što smo do sad davali objavili ta imena. Ali ona su trebala biti objavljena nakon izbora, nakon dostavljanja izvješća i institucije su bile ovlaštene dati ta imena. Zato još jedanput ovdje kažem da Državni ured za reviziju nema ovlaštenja niti mogućnosti objaviti imena. Nema niti ovlaštenja niti uvjete za objavu tih imena. Znači, mi smo napravili, dali smo sve podatke, dali smo skupne podatke. Mi imamo 6262 stranice izvješća gotovih koje smo uručili nezavisnim kandidatima, tako tako da po zakonu mi to ne možemo napraviti. Još jedanput hvala lijepo. gospođo državna revizorica je kazala da nema ni pravo ni mogućnosti ni ovlaštenja objaviti imena za koje je utvrđeno da nisu dostavila izvješća i da nisu poštivala propise. To nije točno. Koji zakon sprječava, onemogućuje Državnu reviziju? To što se traži načina da nema ni jedan propis kojim bi se nalagalo da može to. Ali nema ni jednog zakona koji to izričito sprječava i ima mogućnosti objaviti ta imena u izvješću i Državne revizije. Hvala lijepo. Ne možete po Poslovniku, ne možete poslije ispravka netočnog navoda reagirati. .../Šima Krasić: Ali nije netočan navod kad se kaže da Ali ne možete po Poslovniku ne možete. Ne mogu vam dati riječ. **Krasić, Šima** Članak 37. Ustava kaže da se imena i prezimena ne mogu objaviti. Ja molim, zašto ... **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Molim vas! Izvolite. Hvala lijepa. Zaključio sam raspravu već. Glasovat ćemo kad se za to steknu potrebni uvjeti.